Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 400. sjednici održanoj 29. siječnja 2010. godine jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i potpredsjednika izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Prvo, u izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Europske unije razrješuje se dužnosti predsjednik Mario Zubović i potpredsjednik Branko Grčić. I drugo, u izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Europske unije imenuje se za predsjednicu Marija Pejčinović-Burić i za potpredsjednika Tonino Picula. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Molim uključimo se glasujmo o prijedlogu odbora. Rezultat. Ovaj prijedlog odbora je prihvaćen većinom glasova, 92 glasa za, 1 suzdržan i ništa protiv.

Prvo, razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Mario Zubović. Za predsjednika Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora bira se Frano Matušić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo.

Prijedlog odbora prihvaćen je većinom glasova sa 95 glasova za, 9 suzdržanih i 1 protiv. Molim dalje. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 29. siječnja 2010. godine jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice pravobraniteljice za djecu. Razrješuje se dužnosti zamjenice pravobraniteljice za djecu Lora Didović na osobni zahtjev s 31. siječnja 2010. godine. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Molim uključimo se i glasujmo o prijedlogu odbora.

Rezultat? Ovaj prijedlog prihvaćen je jednoglasno sa 107 glasova. Molim dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 29. siječnja 2010. godine jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice pravobraniteljice za djecu. Za zamjenicu pravobraniteljice za djecu imenuje se 1. veljače 2010. godine Ester Radmilo.

Rezultat? Ovaj prijedlog odluke je prihvaćen jednoglasno sa 91 glasova.